lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle pred vama je nacrt Konačno prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. To je jedan od zaštitnih mehanizama koji štiti radnika na tržištu rada i tijekom provođenja tog zakona smo uočili određene probleme i nedostatke, a oni se mogu otprilike grupirati grupirati u 4 točke. Prvo je da je u nekim dijelovima nedovoljno precizirani su pojmovi. Također je s obzirom da smo donijeli Stečajni zakon je ovaj zakon bio nepotpuno usklađen sa odredbama Stečajnog zakona i također je bio neusklađen sa pravnim stajalištima Upravnog suda Republike Hrvatske i Upravnog suda u Zagrebu. Također je stavljao u neravnopravan položaj radnika domaćeg i sgtranog poslodavca i također je u zakonu izostao određeni dio koji bi regulirao postupanje u određenim slučajevima koji nisu bili regulirani zakonom, ali život ih je nametnuo da se trebaju regulirati. Sve to je utjecalo na pravnu sigurnost i zakonitost učinkovitog postupanja te smo ovim izmjenama došli došli do toga da će svi ti nedostaci biti riješeni. Jasnije određuje se sadržaj i način zaštite potraživanja radnika u slučaju poslodavca, a ono što je važno naglasiti sa ovim izmjenama ne zadire se u suštinu zakona, dakle niti prava radnika niti visinu tih prava. U odnosu na prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju u Hrvatskom saboru usvojena je primjedba iznesena na plenarnoj sjednici koja se odnosila na nasljeđivanje prava utvrđenih ovim zakonom, a budući da se sama svrha zakona očituje u socijalnoj sigurnosti radnika pa tako i članova njegove obitelji, ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona omogućeno je da prava utvrđena ovim zakonom se mogu naslijediti, odnosno da ju mogu naslijediti zakonski nasljednici radnika. Predlažem da se ovaj zakon prihvati. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub SDP-a i kolegica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre sa suradnicom. Dakle pred nama je Konačni prijedlog zakona o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, u drugom čitanju. Negdje tijekom prvog čitanja već je bilo jasno ustvari da će praktički svi klubovi u Saboru podržati ovaj prijedlog zakona. Zakon inače datira još iz 2003. godine mijenjan je 2008. i sada su pred nama u drugom čitanju i treće izmjene zakona. Zakon je to koji zaslužuje da se o njemu kaže nekoliko rečenica upravo stoga što se njime uređuju potraživanja radnika koja proizlaze iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca. Naime, zakonom je osnovana i Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaja stečaja poslodavca i utvrđena su prava koja uživaju, zaštitu, uvjete te način zaštite tih prava. Stečaj koji nastupa kao posljedica prvenstveno nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti u odnosu na radnike pretpostavlja, odnosno pretpostavka je za raskid ugovora o radu. Položaj radnika je tim teži jer u pravilu poslodavac i prije otvaranja samog stečaja nije redovito isplaćivao plaće, doprinose, naknade, eventualno otpremnine i I u biti radnik ono što je zaradio, dakle zarađeno a ne isplaćeno može potraživati jedino u stečajnom postupku koji je i složen i dugotrajan, jasno je da sami radnici upravo su oni koji najteže podnose to čekanje jer je u biti njihova sigurnost, socijalna sigurnost, ali ne samo njihova nego i njihovih obitelji ugrožena i mjesecima prije stečaja jer znamo, svjedoci smo da po više mjeseci nisu isplaćivane niti minimalne isplate. Stoga se u području socijalne zaštite provodi posebna zaštita upravo dijela vjerovničkih potraživanja radnika i osigurava isplata tog dijela na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku. Model nije toliko kompliciran, mada naravno je potrebno zadovoljiti, odnosno prikupiti i priložiti određenu dokumentaciju prilikom davanja zahtjeva. I zato i mi u klubu SDP-a podržavamo ja bih rekla i određene napore i nastojanja i same agencije koja je zadužena, dakle za isplatu potraživanja da i dodatno promovira ovakav oblik zaštite radničkih prava da bi ga učinila što jasnijim i što poznatijim da tako kažem. Jer često imamo primjedbe da radnici ne znaju koja su njihova prava. No naravno, to nije stvar samo agencije, nego mi u klubu SDP-a držimo da je to pa i jedna od osnovnih upravitelj i svi ostali koji su potrebni osigurati informaciju radnicima kako i na koji način mogu ostvariti svoja prava. Konačni prijedlog zakona koji je pred nama u klubu SDP-a smatramo izuzetno važnim zato što je on ujedno u biti rezultat i uočenih nedostataka u primjeni samoga zakona, određenih neusklađenosti sa drugim zakonima kao što je Stečajni zakon. On slijedi na neki način i primjere sudske prakse, odnosno ono što se pokazalo u sudskim postupcima. I definitivno takav kakav je ide ka bržem i jednostavnijem naplaćivanju radničkih potraživanja. Kako je sam ministar uvodno obrazložio u odnosu na što se odnose same izmjene ja neću previše dužiti, ali želim posebno naglasiti da nam se čini izuzetno bitnim ono što je u biti i ministarstvo odnosno predlagatelj prihvatio iz prvog čitanja zakona, a to je dakle da je uvedena i mogućnost nasljeđivanja prava iz zakona a mislimo da je to bitno, pozitivno. Jer su samim onim periodom kada radnici nisu primali plaće, kad nisu primali naknade da time naravno to sam i rekla na početku rasprave nije ugrožena samo njihova osobna odnosno uskraćena njihova prava da dobiju ono što su zaradili već je posredno time pogođena i njihova obitelj, te u slučaju smrti radnika za vrijem dok traje ovaj postupak pozdravljamo mogućnost da postoji mogućnost nasljeđivanja. Drugo što također pozdravljamo, a to je da se nije pristalo da članovi uprava budu također uključeni uključeni i da se i njima omogući isplata po ovim osnovama bez obzira na to kada su u kojem trenutku oni preuzeli ili vodili tvrtku i da li su neposredno sudjelovali u dovođenje tvrtke u stečaj zbog toga što smatramo da je obrazloženje koje je ministarstvo dalo, a to je da su sami članovi uprave zaštićeni dodatno i posebnim ugovorima koje sklapaju u u radu, odnosno prvenstveno tu mislimo na njihove menadžerske ugovore. Dakle, da je to dovoljna zaštita. Dakle, pozdravljamo konačni prijedlog zakona. Smatramo ga izuzetno bitnim jer je osnova ovih promjena i osnova u ovom zakonu to da se dođe do što bržeg i što jednostavnijeg naplaćivanja radničkih potraživanja u stečajnim postupcima koji znaju biti izuzetno dugotrajni. Zahvaljujem.

ovim izmjenama i dopunama u velikoj mjeri držimo se zapravo i razjašnjava ili poboljšava tekst postojećeg zakona koji je donesen 2008. 2008. godine. Dakle, kao što je rečeno Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca se u okviru aktivnosti države na području socijalne zaštite provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca i to na društveno prihvatljivoj razini, a u okviru proračunskih mogućnosti. Ovdje se dakle ovim prijedlogom zakona išlo u preciznije definiranje pojmova što je i važno jer u slučaju sporova dolazi do raznih tumačenja pa je dobro da se i pojmovi pobliže obrazlože. Znači, jasno je da se ovaj zakon morao uskladiti sa odredbama novog Stečajnog zakona. Isto tako u odnosu na položaj domaćeg poslodavca i radnika i stranog poslodavca i radnika jer ulazimo u zajedničko tržište. Evo dobro je isto tako da se prihvatio prijedlog da se prava mogu nasljeđivati. A što se tiče ovog odbijanja da eventualno bivši članovi uprava koji su ostali u toj pravnoj osobi kod tog poslodavca ali više ne u tom statusu zaista ne razumijemo zbog čega je to jer to i nema puno veze sa menadžerskim ugovorima. Oni su naravno uvijek vezani uz određene bonuse ili otpremnine i u pravilu takvi članovi uprave više i nisu zaposlenici te pravne osobe nego evo u nekim slučajevima eventualno ako više u nekom razdoblju su obavljali tu dužnost kao članovi uprave tada je poduzeće funkcioniralo i bilo je iz raznoraznih razloga naravno uspješno, nakon toga dolaze problemi, dolazi stečaj. I sad oni su u statusu običnog radnika ili kao svakog drugog zaposlenika i sad više oni zbog tog nekakvog svog bivšeg statusa makar to bili pred 25 godina nemaju više ta prava. To nije pravilno i to nije korektno. I to držimo da se to trebalo isto uvažiti kao doprinos boljoj kvaliteti ovog zakona. No međutim, isto ostaje čini mi se otvoreno pitanje od čega će se naplaćivati radnici u obrtu? Jer opet je to pitanje ostalo otvoreno s obzirom na nedefiniranu imovinu samim Zakonom o obrtu koji je evo pred nekoliko dana bio tema ove ove rasprave. Dakle, prihvaćamo ove izmjene i dopune, a zaista žalimo što se i sve ostale naše primjedbe nisu uvažile. Hvala lijepa. kolega Popijač ja sam namjerno u svojoj replici kad je bio prethodni Zakon o radu spomenuo pitanje obrtnika očekujući da će ministar u svom uvodnom dijelu obrazlažući ovaj prijedlog zakona koji mi podržavamo dotaknuti se i zaposlenih u obrtu. iskreno govoreći s obzirom kakva je definicija imovine obrtnika ustvari praktički ne postoji uopće u Zakonu o obrtu. Postavlja se pitanje 100 tisuća ljudi radi u obrtu, na kraju krajeva i novi status samog obrtnika koji nema plaću po zakonu nego njegova je zarada nekakva razlika između prihoda i rashoda ali će imati pravo na naknadu na Burzi ako obrt prestane raditi. Međutim, postavlja se jedno elementarno pitanje, nekakav radnik pokrene stečaj ili netko drugi obrta obrta bez obzira što taj obrt nije pravna osoba ali netko ima nekakva potraživanja, nekakav je vjerovnik s obzirom da zakonom nije definirana imovina. Dapače, explicite u zakonu stoji mislim da je to stavak 2. članka 36. da se ne može ovršiti imovina u kojoj obrt obavlja djelatnost. E sad se postavlja pitanje u slučaju pokretanja samog stečaja, s obzirom na neusklađenost ovu, radi se oko 100 tisuća uposlenika da li se to primjenjuje na njih ili se ne primjenjuje? Jer da je Zakonom o obrtu definirana imovina obrta, ono što smo mi predlagali ministru da se napravi imovina obrta, je ono gdje se obavlja obrtnička djelatnost. I točno se zna da to nije kuća za stanovanje. Jer vi ako u nekom prostoru želite obavljati djelatnost onda taj prostor se mora izuzeti, praktički mora ići prenamjena prostora i sve one tehničke karakteristike koje moraju biti da bi netko mogao obavljati djelatnost. To je možda u odnosu na prvo čitanje gospodine ministre jedna nova tema koja naprosto ne može da se ne otvori. Jer ostavljamo 100 tisuća ljudi u zraku koji isto mnogi kod obrtnika zbog teške gospodarske situacije ne primaju plaću. Što s njima i kako njih zaštititi? Sad ste se obraćali ministru, a replika je na kolegu Popijača. Ali ministar je jedan dio u završnom izlaganju objasnio. Izvolite kolega Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Da, htio sam reći dakle vjerojatno će ministar reći to jer je nešto o tome rekao i prilikom obrazloženja Zakona o radu, zanimljivo će biti naravno gledati taj rasplet situacije s obzirom i na to da smo svjesni masovnog zatvaranja obrta. Dakle, deseci tisuća obrta su propali, da li su se u međuvremenu otvarali novi, ti ti isti ili s drugačijim djelatnostima to je drugo pitanje. I što je zapravo u kontekstu i ono sa upravama, što je vlasnik tog obrta? Da li je poslodavac, da li se može tretirati i kao eventualno nekakav član ili predsjednik uprave premda naravno to nema veze sa trgovačkim društvom u nekakvom takvom statusu. I da li će on biti tretiran u ovom zakonu u slučaju evo ovakvog raspleta konačnoga njegovog poslovnog poduhvata? Vjerujem, s obzirom da je ovo drugo čitanje, ovdje se možda i samim amandmanom nešto može još napraviti ili ne, ali da će u nekim drugim zakonskim rješenjima kao što je to evo i najavljivano i ta tema i taj problem biti kvalitetno razriješen. Hvala. Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti su i u prvom čitanju rekli da će podržati izmjene Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca i jasno da ostajemo dosljedni u tom svojem stavu i odmah na početku da i kažem da ćemo podržati ovaj zakon i za pohvalu je u svakom slučaju i ovaj dio što su prethodnici rekli da nasljednici mogu potraživanja radnika u slučaju stečaja naslijediti što je dobro rješenje jer je predlagač prihvatio taj dio primjedbi. Zakon u onom dijelu što je bilo i u prvom čitanju govora rješava određena pitanja, tako da nema i on je u tom dijelu popravljen, tako da na same izmjene zakona nema nikakvih primjedbi. Ali u prvom čitanju a i sada ću spomenuti određeno pitanje, kada radnici dođu u situaciju da je otvoren stečaj jasno tamo gdje ne primaju plaću i gdje nemaju izvora prihoda nalaze se u teškoj situaciji pogotovo ako se prije samog otvaranja stečaja vodi predstečajni postupak pa i tada ne mogu imati određena primana, oni su u vrlo nezgodnoj situaciji da praktično osiguraju svoju egzistenciju jel nemaju nikakvih primjera. Npr. imamo određenih primjera i u nekim tvrtkama gdje nije još otvoren stečaj i gdje taj dio potraživanja radnika se na neki način gomilaju i jasno kada dođe do otvaranja stečaja kada treba prikupiti određenu dokumentaciju i predati agenciji radnici su negdje na rubu svoje izdržljivosti i tu nastaje određeni dio problema na što sam upozoravao i prvi puta jel prema podacima koje imamo agencija je za prvih pet mjeseci isplatila potraživanja radnika za 3750 radnika negdje oko 40tvrtki. Ali jasno da se vidi i iz tog dijela tvrtki da npr. Tvornica željezničkih vozila Gredelj kroz tri mjeseca u grupama radnika je isplaćivano taj dio potraživanja radnika što dovodi do onog problema na koji sam i prethodno upozoravao da samo prikupljanje dokumentacije je jedan dio određenog problema, ne u dijelu sadašnjeg izmjena zakona nego nešto o čemu moramo voditi računa jel kada smo razgovarali o prethodnom zakonu, a to je uveli smo elektronske knjižice, knjižicu što je u svakom slučaju za pohvalu i na neki način mogućnost da poslodavci sami prijavljuju sami prijavljuju elektronskim putem radnika u mirovinsko osiguranje. A kada u ovom slučaju trebaju podnesti zahtjev i prikupiti dokumentaciju onda imamo negdje značajni broj dio dokumenata koje jednostavno moraju prikupiti, a ako ne prikupe te dokumente ne mogu dobiti rješenje i ne mogu doći do tih novaca koji su im itekako potrebni u datom momentu jer su financijski iscrpljeni. Pa tako recimo potrebna dokumentacija je ugovor o radu ili potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odluka ili drugi dokaz o prestanku radnog odnosa ako je on prije otvaranja stečaja prestao, prijava o početku osiguranja HZMO kod poslodavca nad kojim se otvara stečaj i eventualno sve pravne slijednike prije toga otvaranja stečaja, potvrda poslodavca o trajanju radnog odnosa, povijesni izvadak iz sudskog registra za poslodavca, pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadnoj šteti a koje ima zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu, broj štedne knjižice ili tekućeg računa, potvrda poslodavca o registarskom broju obveznika plaćanja doprinosa za osobno osiguranje, izvod iz sudskog očevidnika pismena dostavljne putem oglasne ploče suda, popis priznavanja potraživanja koje je sastavio stečajni upravitelj, potvrda poslodavca o neisplaćenim plaćama ili naknadama plaća za posljednja tri mjeseca. To je taj dio problema na koje upozoravam, na ogromnu papirologiju da bi uopće radnici mogli ostvariti svoja prava i o tome stvarno moramo razmišljati da bi na neki način rasteretili. Ako temeljem izmjene zakona o radu i izlaze radne knjižice iz opticaja, a uvodimo nešto novo onda moramo onda moramo razmišljati i o onom slučaju kada su u pitanju prava radnika i njihova potraživanja da im moramo na neki način i olakšati situaciju da vrlo lakše dođu do tih nužnih novaca koji su im jedino na neki način preživljavanje u datom momentu kada se nalaze u vrlo nezgodnoj situaciji i kada nisu po 5, 6 mjeseci primali plaće i to im je jedini izvor, zadužili su se, posudili su novce. Živi primjer imamo radnice DTR-a koje su bile neki dan ovdje pred Vladom i plakale su jer nemaju izvora prihoda za preživjeti. Slična situacija je i u Zadarskoj tvornici Adria gdje isto radnici nemaju izvora prihoda i onda kada dođe do onog najgore jasno što u svakom slučaju nitko od nas ne želi jer otvaranje stečaja nešto što nije dobro i dobro je da imamo prije toga predstečajni postupak i da se pokuša tvrtka izvući da ne dođe do samog stečaja ali moramo tada voditi računa da radnici što lakše dođu do svojih potraživanja. Hvala. Hvala lijepa. Završna riječ ministra Mirando Mrsić. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Dakle kada govorimo o papirologiji, dio papirologije će se vjerojatno moći riješiti automatski preko sustava OIB-a dakle sve institucije u sustavu će biti povezane, neke već i jesu tako da već za dobar dio stvari koje se rješavaju kao npr. za dječji doplatak de facto za razliku od prijašnjih godina gdje ste trebali skupljati veliku količinu papira, to je svedeno svega na jedan ili dva papir koji je Tako da vjerojatno i u ovom dijelu ćemo moći napraviti određenu racionalizaciju ali drugi dio je vezan i uz Zakon o stečajnom postupku dakle zakon o stečaju, znači ovaj zakon se veže na taj zakon. Prema tome nije moguće da se ti ti papiri ne prikupe jel su oni normalno i dio stečajnog postupka. Ovaj zakon je dio zakona koji možemo nazvati sigurnosna mreža za radnike u RH. Dakle, taj sistem zakona osigurava prava radnika i osigurava isplatu prava tih radnika. Tako da bih ja spomenuo da uz ovaj Zakon je i Zakon o radu, jasno u kojem su definirani načini očuvanja prava radnika. Zakon o skraćenom radnom vremenu, dakle Zakon koji ćemo donijeti u Saboru u drugoj polovici ove godine koji će biti usmjeren na očuvanje radnih mjesta u vrijeme kada tvrtka ima problema sa proizvodnjom. Dakle umjesto da idemo u stečaj ili predstečajnu nagodbu ići ćemo u skraćeno radno vrijeme. S time da će od strane države biti određena sredstva kojima ćemo moći alimentirati dio plaće radnika. Dakle, taj Zakon je usmjeren prema radnicima a ne prema poslodavcu. Također fond otpremnima je jedna novost o kojem upravo sada razgovaramo i nešto što će također povećati sigurnost radnika. To znači da one otpremnine koje su se i u stečaju i u propastima poduzeća gubile i radnici nisu mogli doći do njih da to bude na sigurnom mjestu i da do njih mogu doći u bilo koje vrijeme bez obzira što se dešavalo sa tvrtkom. Zakon o poticanju zapošljavanja i naknadama za nezaposlenost je četvrti zakon koji osigurava sigurnost radnika kada govorimo o pravnim i materijalnoj sigurnosti radnika u Republici Hrvatskoj. Tako da predlažem da se ovaj Zakon prihvati. I ono što je sasvim sigurno, fond ispunjava svoju zadaću i na žalost tvrtke odlaze u stečaj. Ali ono što moramo kazati da radnici dobiju svoja zagarantirana prava iako država se naplati svega u 30% svojih svojih potraživanja. Ali kažem, sigurnost radnika je na prvom mjestu da se isplate ona prava na koja oni imaju pravo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasati ćemo kada se steknu uvjeti.